Колеги, изчакваме госпожа Николова. Две неща искам да Ви съобщя. Първо, помолил съм и няма да влязат в залата хора, които нарушиха за мен Правилника. Вторият въпрос, ще поставя отново на Председателски съвет реда в залата и начина, по който се държат народните представители, злоупотребявайки с възможността да се изказват и да говорят. Ще Ви запозная с едно уведомление от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

3 от Правилника за устройството и дейността на Народното събрание да отложите със седем дни отговора на парламентарен въпрос, предвиден за отговор на 6 март 2020 г., поради предварително планиран международен ангажимент, в който ще вземе участие министърът на отбраната.“ Продължаваме с питането от народните представители, които изброих, към госпожа Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. Заповядайте, уважаеми господин Гьоков. Благодаря, господин Председател! за реформи в ключови области, включително и реформи в трудовоправните отношения. За тези прословути разговори за реформи започна да се говори след края на миналата година, когато работодатели и синдикати излязоха с общо предложение към правителството – да се договорят мерки за реформи в ключови области. На база на това предложение през януари тази година стартираха разговори за подписване на тристранно споразумение по ключови теми под надслова „За ускоряване на икономическото развитие в страната“. Идеята и крайната цел, доколкото си спомням, беше до края на януари да се съгласува и подпише тристранно споразумение по ключови теми за ускоряване на икономическото развитие в страната, а до края на април да бъде предложен един пакет от промени в Кодекса на труда. Ясно е, че това няма да се случи, или поне няма да се случи в този времеви график, защото, доколкото ми е известно, тези обсъждания продължават и до момента, но е странно, че това става на закрити заседания. При условие че е необходим сложен баланс на интереси, тези обсъждания и договорки не трябва да остават скрити за българското общество. В държавата ни има много заинтересовани страни, които правят усилия чрез социалния диалог, който се води в държавата, да се изясняват трудовоправните отношения, като заинтересованите страни могат да бъдат идентифицирани:

на Международната организация на труда и така нататък. В това аз не се съмнявам, но не се съмнявам и в това, че всяка от страните ще следва и ще защитава своите интереси. Затова е нужна прозрачност. Тристранното сътрудничество е важен способ за предотвратяване на трудовите конфликти. Правната уредба на тристранното сътрудничество се съдържа в разпоредбите на Кодекса на труда, а самото тристранно сътрудничество се изразява в консултации чрез дискусии и компромиси между държавата и представителите на организациите на работниците и служителите и на работодателите в регулирането на трудовите и осигурителните отношения и въпросите за жизненото равнище. Но тези консултации се водят в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество и са публични, а в така наречените разговори, които се водят сега, не са публични, дори може да се каже, че са засекретени. Затова трябва да се информираме за тях от това, до което се доберат медиите, или да задаваме въпросите в рамките на парламентарния контрол, и питания, разбира се. И тъй като към синдикатите и работодателите това е невъзможно, госпожо Вицепремиер, трябва да дадете информация за хода на разговорите и позициите, които поддържа всяка една от страните. А нашето питане към Вас е: какви са политиките, които ще следва българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключови области? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, Ви, уважаеми господин Гьоков. Имате думата, госпожо Вицепремиер,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 Основният трудов закон – Кодексът на труда, има за цел да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата, работниците, служителите, работодателите и техните организации за уреждане на трудовите и непосредствените, свързани с тях, Държавата регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище след консултации и диалог с работниците, служителите, работодателите и техните организации в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните. Реализирането на трудовите права на хората е в съответствие и с редица международни актове – директивите на Европейския съюз, Хартата за основните права на Европейския съюз, Европейската социална харта, конвенциите и препоръките на Международната организация на труда и други. В края на месец декември 2019 г. на своя среща представители на правителството, социалните партньори, национално представителните работодателски организации и национално представителните организации на работниците и служителите решиха да започнат разговори с цел подготовка на национално тристранно споразумение. Основание за това намерение са волята за развитие на националния социален диалог и колективното договаряне, както и необходимостта да се ускорят процесите на подобряване на икономическата среда и жизнения стандарт на населението. Важни основания са и необходимостта от посрещане на предизвикателствата пред страната като част от Европейския съюз, изграждането на съвременна, конкурентоспособна икономика и преодоляването на социалните и регионалните дисбаланси, също така ефективно използване на механизмите на Европейския семестър и принципите на Европейския стълб на социалните права,

трудовата миграция, социалната защита. Социалните партньори и представителите на правителството са приели да се провеждат срещи в различен формат в зависимост от обсъжданата секторна политика. Набелязани са и теми от съответната област, които ще се обсъждат, като обхватът и броят на темите може да се променя в зависимост от обсъжданията. Въпросите с по-голяма конкретика са както следва: издигане в национален приоритет приемането на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие; Шенгенското пространство и ЕRM 2; прилагане на общи съгласувани политики и мерки на държавата и социалните партньори за борба със сивата икономика и недекларирания труд, корупцията; продължаване на административната реформа; разработване и прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите в по-слабо развитите и изоставащи региони; ускорено изграждане на електронно управление; предприемане на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване на дейността на малките и средни предприятия; приемане на балансирана Национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г., основана на реална оценка, на националните приоритети и насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството; съхранението и доставката на енергия; разработване на комплекс от мерки срещу демографската криза; промяна в структурата, управлението и финансирането на висшето образование за насърчаване реализацията в страната; въвеждане също така на нови елементи на семейното подоходно облагане; възобновяване на преговорите по изработването и приемането на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при определянето на минималната работна заплата за страната, съобразен с Конвенция № 131 на Международната организация по труда; създаване на работна група с участието на социалните партньори за разработването на Проект на национален план за прилагане на Европейския стълб на социалните права с мерки и политики. Досега са се състояли две срещи, на които са водени разговори по различни икономически и социални теми, които касаят пряко или косвено трудовите права. Все още не са очертани ясни въпроси, по които да е постигнато общо съгласие. Благодаря.

Благодаря, че ни информирахте за хода на преговорите, разговорите, обсъжданията ли, както щете да ги наричаме. Там обаче наред с всичко, което отговорихте, и с всички други въпроси, които висят в публичното пространство, остава и сериозният въпрос: защо тези разговори не се водят официално в рамките на Националния По чия идея е това засекретяване? От кого се плашат разговарящите? Има само една причина да са тайна тези разговори – на тях се говори нещо, което е в ущърб на някого или на цялото общество. Наблюдава се, че работодателски организации са предприели мащабна офанзива срещу трудови права. Мога да дам десетки примери, но ще се въздържа, пък не е и предмет на сегашното питане. В това няма нищо изненадващо, защото то е в техен интерес и те са в в правото си да си следват интереса. Ясно е, че синдикатите ще дадат отпор на това, защото защитават интересите на своите членове, работници и служители, и е нормално да го правят. Каква обаче е позицията на държавата? За съжаление, на мен не ми стана ясно от Вашия отговор, особено когато става въпрос за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители. Като че ли въпросите, които задавам като допълнителни, станаха повече, но ще си позволя да доуточня посоката на Вашия отговор с още няколко: обсъжда ли се на тези срещи удълженото работно време; обсъжда ли се увеличаване на извънредния труд; обсъжда ли се утежняване на процедурите за отпуск за временна нетрудоспособност? В контекста на на всичките тези въпроси отново стигаме до въпроса: подкрепят ли се от правителството тези идеи? Какви са позициите на българското правителство и в частност на Вас като вицепремиер по икономическата и демографската политика и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Госпожо Вицепремиер, Вие получихте много въпроси от господин Гьоков. Можете да отговорите на тези от тях, които счетете за необходимо, защото това е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 когато има конкретни предложения, ако се налагат и промени, които социалните партньори ще внесат и ще предложат по отношение на секторните министерства, те ще бъдат разгледани, разбира се, и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Искам да подчертая, че социалният диалог е основен елемент на европейския социален модел и той дава възможност на социалните партньори представителите на работодателите и на работниците и служителите, да допринасят активно, включително посредством споразумения, за изработване на европейската икономическа и социална политика. В чл. 151 и чл. 156 от Договора за функциониране на Европейския съюз се насърчава диалогът между управлението и социалните партньори. Целта е да се подобрява управлението на всяка страна – членка на Европейския съюз, като се включат социалните партньори в процеса на вземане и на изпълнение на решения. Правителството има ясно изразена политическа воля за развитие на процесите на сътрудничество между държавата и национално представителните организации на работодателите и работниците и служителите. Практиката показва, че страните с най-добро развито социално партньорство са сред най-успешните и конкурентоспособни в международен план. Добре развитите индустриални отношения също така са необходим инструмент за справедливо и ефективно регулиране на икономиката, на пазара на труда. Бих искала да вярвам, че започнатите разговори, отново подчертавам, че в момента сме в процес на разговори, когато има конкретни текстове и предложения, разбира се, те ще бъдат разгледани в рамките на тристранния сътрудничество, чийто председател съм аз. Бих искала да вярвам, че започнатите разговори между социалните партньори и правителството ще доведат до постигане на съгласие и консенсус по важни икономически и социални теми, с конкретни предложения, водещи до все по-добра реализация на трудовите права на хората. Постигнатото на тристранното споразумение на национално ниво би било сериозен успех и за трите страни в социалния диалог. В случаи, когато има и конкретни текстове, съм готова да Ви информирам допълнително. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Николова. Господин Гьоков, имате думата за изразяване на отношение. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Госпожо Вицепремиер, като че ли е симптоматично правителството да не предлага конкретни идеи от името на самото правителство, а провокира социалните партньори да правят такива. Имам чувството, че това правителство не смее да поеме отговорностите, които му се полагат, и прилага „иновативни“ методи някой друг да му свърши работата – например: народни представители да му внесат законопроектите, за да се прескочат законовите изисквания, да се минава през обществено обсъждане и с тристранни съвети; социалните партньори да му предложат мерки и инициативи, които да провокират промени в законодателството, които пък да изиграят ролята на реформи в различни сфери, чрез които да се ускорят процесите за подобряване на икономическата среда и жизнения стандарт на населението. Става ясно, че не че не става дума за наложително решаване на някакви определени казуси, а вратата е широко отворена по принцип за всякакви предложения за промени в ключови области от развитието на страната: бизнес среда и икономика, енергетика, демографско състояние, образование, пазар на труда, трудова миграция, социална защита. Това, разбира се, е добре. Хубаво е, че социалните партньори и представителите на правителството са приели да се провеждат срещи в различен формат в зависимост от обсъжданата секторна политика, хубаво е, че са набелязани теми от съответната област, които ще се обсъждат, хубаво е, че ще има гъвкавост и и обхватът и броят на темите ще може да се променя в зависимост от обсъжданията, хубаво е, че ще се правят анализи, ще се водят дебати и ще се търсят общи виждания, но още по-хубаво щеше да бъде, ако всичко това става пред очите на хората, на българското общество. Смятам, че Вашият отговор беше добър в случая, но ние дължим тази прозрачност на хората. Дължим и дебат по тези въпроси, едно по-разширено дискутиране на тези въпроси, защото те наистина включват, както и сте ги формулирали като като теми на разговор по ключови области на икономиката, тоест ще решаваме бъдещето на държавата. От парламентарната ни група решихме да направим разискване по нашето питане. Господин Председател, предоставям Ви предложение за разискване по нашето питане с предложение за Решение, подписано от необходимия брой народни представители, което напълно отговаря на изискванията на чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията

е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане № 054-05-13 от 26 февруари 2020 г. и Проект на решение по питането, зададено от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева, относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста

Уважаема госпожо Николова, благодаря Ви за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме с въпроси към госпожа Деница Сачева – министър на труда и социалната политика. Тя ще отговори на въпрос от народните представители Надя Клисурска

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Задавам този въпрос, защото сме длъжни да разсеем страховете на хората, свързани със Закона за личната помощ, че той ще бъде отменен или прекроен така, че да влезе в обувките на министъра на финансите и няма да бъде в полза на хората с увреждания. Откъде се породиха тези страхове? От това, че в края на годината 13 хиляди души останаха без личен асистент. годината 13 хиляди души останаха без личен асистент. И на Министерството на труда и социалната политика, и на нас като народни представители ни е ясно, че тези 13 попадат в обхвата на механизма по Закона за личната помощ, че това са самотно живеещите възрастни хора над 65 години, които попадат в друг закон. За съжаление, Министерството на труда и социалната политика не осигури необходимия ресурс за тези услуги в домашна среда за тази целева група и заговори за проблеми в Закона за личната помощ. В много интервюта, уважаема госпожо Сачева, Вие говорите, че Законът е тромав, несправедлив, създава предизвикателство в прилагането му, но не за това говорят цифрите. От това, което виждаме до момента, 278 хиляди души от 1 април миналата година са подали своите заявления за изготвяне на на социална оценка за потребностите – индивидуална оценка, от които заявления става видно, че 28 хиляди души попадат в обхвата и необходимостта от това да имат лични асистенти. За съжаление, с бюджета за тази година бяха осигурени от Министерството на труда и социалната политика едва 92 млн. лв., които ще стигнат за около 23 хиляди души, нуждаещи се от тази услуга. За съжаление, ще има хора, които няма да могат да се възползват от услугата „личен асистент“, ако не вземем адекватни мерки. Действително § 7 от Закона за личната помощ ни дава възможност, на всички нас, и ние сме се съгласили към месец юни да бъде направен анализ за действието на Закона, така че той да бъде подобрен, и моето искрено желание е той да бъде направен наистина по-удобен и по-ефективен. Проблемите, които обаче се излагат от Министерството на труда и социалната политика, са само и единствено финансови. В тази връзка, уважаема госпожо Сачева, получихме сигнали, че има общини, в които се отказват от приемането на заявления по Закона за личната помощ. Има ли такива сигнали, имате ли информация за такива сигнали? Има ли случаи и на оттеглени заявления? Ние знаем, че има такива. Какви са мотивите за това? Благодаря. ПРЕДСЕДТЕЛ Госпожо Министър, заповядайте, имате думата за отговор.

госпожо Клисурска, законов ангажимент на Министерството на труда и социалната политика е да осъществява държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания. Предприели сме всички необходими действия в този аспект. Съобразно отчетните данни на Агенцията за социално подпомагане за периода от 1 април 2019 г. до 28 февруари 2020 г. общият брой на подадени заявления, декларации за изготвяне на индивидуална оценка за потребностите за включване в Механизма за лична помощ е в размер на 30 013 случая. Това е броят на хората, които са подали за оценка. Установена е потребността на 28 708 лица, на които са издадени съответните направления за конкретен месечен брой часове. Очаква се поетапното им заявяване за предоставяне на подкрепата пред съответната общинска администрация. Към посочения период са сключени 22 560 трудови договора с асистенти за оказване на необходимата грижа на ползвателите. Броят на асистентите съответно е 22 362. Асистентите основно са лица от семейното обкръжение на съответния ползвател. Броят на прекратените договори за този период е 1850 поради различни причини, свързани например със смърт на ползвателя на личната помощ, искане на самия ползвател или респективно на асистента, изтичане на срока на индивидуалната оценка на потребностите при спазването на действащите правила, норми, регулиращи трудово-осигурителните отношения. Плащанията съответно се извършват и са в следните размери: за месец септември 2019 г. по бюджетите на общините са преведени 2 млн. 412 хил. 530 лв.;

към съответния момент. Общините, в качеството си на доставчици на лична помощ и в изпълнение на своите ангажименти, предоставят на Агенцията за социално подпомагане ежемесечна информация за прилагането на Механизма – брой лица, заявили предоставяне на личната помощ за съответния месец, както и такива, за които има обективна невъзможност за оказване на необходимата подкрепа. Такъв списък е наличен на място, предоставя се на ползвателите при поискване тогава, когато има възможност да бъдат включени в други услуги – като патронажна грижа, или към новата национална програма, която беше одобрена за грижи в домашна среда. Непрекъснато наблюдаваме и дискутираме различни затруднения и проблеми, които са свързани с правоприлагането на Закона, и проблемите далеч не са единствено и само финансови – те са свързани и с проблеми на общините, от гледна точка на това да осигурят необходимия капацитет, както и от гледна точка на възможностите да бъдат извършени индивидуални оценки в такъв размер. Бих искала да отбележа, че при нас не са постъпвали сигнали, касаещи изложената от Вас проблематика. Ако разполагате с такива, готови сме да направим веднага проверки и да разгледаме всеки един случай, както и да Ви информираме за резултатите. Както Вие споменахте, до 30 юни трябва да бъде извършен пълен пълен преглед и анализ на действието на Закона, така че да можем заедно да вземем решения, които не са единствено и само финансови, но в никакъв случай не би трябвало да пренебрегваме и финансовия аспект, защото недостигът, който имаме към момента,

политика в Народното събрание се разглеждаше бюджетът за държавното обществено осигуряване. Тогава водихме дискусии и нямаше някой, който да не е наясно с финансовите трудности и с възможностите на бюджета, както и че този закон беше приет при ясна

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Сачева, уважаеми дами и господа народни представители! Обезпокоена съм от това, което ми казахте, министър Сачева, от гледна точка на това, че действително на всички вече ни е ясно, че финансовите средства по този механизъм няма да стигнат, а най-вероятно ще стигнат до средата на тази година. За съжаление хората, които искаха непрекъснатост на услугата и които извоюваха тази непрекъснатост – защото по-рано тези осем национални протеста, които проведоха хората с увреждания, този палатков лагер, който беше тук, беше провокиран от това, че през 2012 г., когато беше ратифицирана Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, до 2016 г. трябваше да бъде готов Законът за социалните услуги. За съжаление, все още няма такъв закон, няма ефективен закон, който да поеме непрекъснатост на услугите в домашна среда. Законът за личната помощ беше изстрадан и осигури тази непрекъснатост. За съжаление, когато нашата парламентарна група по време на дебатите на бюджета, казахме, че средствата за хората с увреждания няма да стигнат, апелът ни в залата не беше чут. На нас ни е ясно, че средствата няма да стигнат и това е обезпокоително. Искрено се надявам, госпожо Сачева, защото Вие говорите тук за неприемането от страна на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика на този механизъм,

прекроиха Закона за личната помощ, направиха го в съвкупност от система и трите закона – Законът за хората с увреждания, Законът за личната помощ и Законът за социалните услуги, да бъдат една ефективна социална, нова реформа, която да подпомогне НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: И този закон е коренно различен от това, което беше по становищата на министерствата, а по отношение на финансовата обезпеченост действително изпълнителната власт е длъжна да помисли за тези въпроси. Сачева, имате думата за дуплика.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 това не попречи в момента да се създават допълнителни предпоставки да се подкопава доверието в него и съответно да се търси механизъм за това да бъде отложено допълнително неговото влизане в сила, чрез сезиране на Конституционния съд – нещо, което направи Вашата парламентарна група. В Закона за социалните услуги се съдържа този механизъм за непрекъсваемост на социалните услуги и на услугата „Личен асистент“. Знаете добре, че в Закона за личната помощ се осигуряват средства за близки и роднини там, където това е необходимо, и там, където има потребност, но също така има други хора с увреждания, които пък настояват за социалните услуги. Така че в момента непрекъснатостта на тази услуга не е негарантирана, защото Законът за личната помощ има финансови проблеми, а защото Законът за социалните услуги услуги все още не е в действие. Що се отнася до това, пак казвам, че не е въпрос единствено и само на финансови средства, въпрос е също така и на това да се помисли за възможностите системата както на социалното подпомагане, така и на общините като доставчици на социални услуги да извършват съответните индивидуални оценки в такъв огромен обем, в какъвто се очаква в рамките на тези няколко месеца, до каква степен това би могло да бъде максимално адекватно, има ли налични всички възможности за лични асистенти. Също така искам да Ви обърна внимание, че хората, които са възрастни, самотно живеещи в отдалечени населени места, в села,

трите закона, както и промените в Закона за хората с увреждания, трябва да работят заедно и всяко допълнително забавяне на влизането в сила на Закона за социалните услуги води след себе си не просто финансови, а и човешки проблеми. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Следващият въпрос към министър Сачева е от народния представител Теодора Халачева относно проблема с неработещите и неучещи млади хора, политики и мерки за преодоляването му. Имате думата да зададете въпроса, уважаема госпожо Халачева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Министър, в медиите се появи информация, че малко повече от 170 000 български граждани до 29-годишна възраст не работят и не учат. Това е стряскащо число за страна в демографска криза и голяма заплаха за пазара на труда и осигурителната ни система. По официални данни регистрираните в бюрата по труда лица, търсещи работа, до 29

не се полагат усилия да се обучат, нито да им бъде намерена работа. Въпросът ми към Вас, уважаема госпожо Министър, е: какви политики и мерки е предприело правителството, на което Вие сте член, за преодоляване на този сериозен проблем? Благодаря Ви.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

в настоящата благоприятна социална и икономическа ситуация незаетите младежи до 29 години, които не участват в обучение и образование, трябва да бъдат активирани и включени в работната сила. От една страна, активирането им ще допринесе за развитието на икономиката, а от друга страна, и за тяхното лично благосъстояние. Ето защо активирането им е съответно и мой личен приоритет в работата ми като министър на труда и социалната политика. За последните четири броят на тези младежи е намалял с 86 000, или с над една трета. В резултат от прилаганите програми и мерки са достигнати до повече от 40 000 неактивни младежи. Отново за последните четири години младежките и ромските медиатори са активирали повече от 22 000 младежи, като в ежедневната си работа те използват специална методика за идентифициране и активиране на неактивни младежи, предлагат различни инструменти, съобразени с индивидуалните потребности на всеки. Активирането започва с мотивиране за регистрация в бюрата по труда – знаете, че това все пак става доброволно и не може да се случи насила, информиране и ориентиране, с цел насочване към заетост или към обучение. Това се осъществява понастоящем от 91 младежки медиатори, които са назначени в общините. Това е една добра практика, която бе високо оценена и от Европейската комисия. Дейностите се финансират както с държавен бюджет, така и с европейски средства. По схемата „Готови за работа“ също се стимулира икономическата активност на младежи до 29-годишна възраст. Успешна практика са и трудовите борси специално за младежи, които се провеждат от Агенцията по заетостта, на които работодателите и младежите от даден регион се срещат лице в лице и директно договарят. Около 30% от започналите работа младежи са активирани в резултат на участието им именно в такива борси. От началото на годината сме предприели за включване на механизъм, в който да бъдат идентифицирани младежите, които не работят и не учат, чрез обмен на информация от заинтересованите отговорни институции на териториален признак за неактивните младежи, така че да може да се достигне до всеки един от тях по местоживеене. Надявам се до средата да имаме възможност да представим обобщените данни. Те ще осигурят точна картина за степента на образование, квалификация и умения на тези младежи. След това възнамеряваме с помощта на система за валидиране на знания и умения те да могат да получат сертификат, с който да могат да кандидатстват за работа. В допълнение бих искала да Ви информирам, че в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода до 2027 г.

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители, уважаема госпожо Министър! Две минути са крайно недостатъчни, за да обсъдим поставения проблем, но смятам, че в България изводът е един: липсва стратегическа визия и координация между ведомствата, реализиращи младежки политики, и резултатите са факт: 170 хиляди в България не учат и не работят, и това са хора до 29 години. Радвам се, че поставеният проблем е на Вашето внимание и ще бъде Ваш приоритет, но въпреки това данните, отново казвам, са стряскащи за страна, която се намира в демографска криза. Смятам, че политиките в областта на преодоляване на безработицата сред младите хора у нас трябва започнат от образованието. Необходим е диалог, който да бъде създаден между училища, между университети и нуждите на бизнеса у нас. Мисля, че тази посока е перспективна за решаване и справяне с проблема. Относно посочените от Вас мерки в отговора смятам, че те са крайно неустойчиви. Защо? Защото заетостта по подобни програми често приключва в момента, в който приключи и финансирането по съответната програма. У нас смятам не се работи достатъчно активно за кариерното ориентиране както на ученици, така и на студенти. И позволете ми да задам още един уточняващ въпрос, свързан с Програмата за младежка заетост. В момента действа ли програмата и ако не действа – защо? ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева. Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Министър.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 нямаме спорове и различия, защото без съмнение, както вече Ви казах, младите хора трябва да бъдат мотивирани и съответно включени в пазара на труда. Така че ще се радвам да получаваме подкрепа и съответно да получаваме и повече конкретни предложения какво би могло да се направи в тази област. В момента продължаваме да изпълняваме Европейската гаранция за младежта, така че програмите, които са свързани с активиране именно на тази целева група, продължават чрез Агенцията по заетостта, финансирани както от национален бюджет, така и от европейски програми. Не съм съгласна единствено с това, че са крайно неустойчиви, защото, напротив, аз току що Ви цитирах, че и в следващия програмен период средствата, които ще бъдат насочени за това младите хора да могат да получат образование и съответно кариерно ориентиране и планиране и да бъдат включени трайно в пазара на труда, ще бъде заделен много по-голям финансов ресурс, отколкото до момента. Разбира се, без съмнение връзката между образование и труд остава изключително важна и е също във фокуса на вниманието както на Министерство на образованието и науката, така и на нашето министерство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Благодаря за участието в Парламентарния контрол днес. Продължаваме с въпрос към господин Данаил Кирилов – министър на правосъдието. Въпросът към него е от народните представители Георги Гьоков и Александър Симов относно предложението за освобождаване от длъжност на съдия Андон Миталов. Кой ще зададе въпроса? Господин Гьоков, заповядайте, имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Министър, предполагам, че като министър на правосъдието сте убеден, че държавната власт трябва да се упражнява така, че да няма никакво съмнение в нейните мотиви. Това безспорно трябва да е така, но всъщност аз съвсем не съм убеден, че Вие го разбирате така. Действията Ви в случая с исканото освобождаване на български съдия аз определям като неадекватни и оприличавам като към Висшия съдебен съвет да бъде освободен от длъжност съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд, вече Ви се бяха обадили от по-високо място, или Вие го бяхте направили изпреварващо. Няма да коментирам изказването на американския държавен секретар – не че нямам какво да кажа, не че не знам отрицателната реакция на поне 75% от българското общество към този изтънчен дипломатически акт – реакцията на насмешка, на ирония, на подигравка, но в същото време и на отчаяние, и безнадеждност. Но няма да го коментирам, тъй като този акт е акт на американската страна и аз нямам право да коментирам нейната политика. Но няма как да не коментирам Вашите действия и реакция. Оценявам Вашата реакция с искането да бъде освободен този съдия като неадекватна и непрофесионална и ако се повлияя от Вашите мотиви заради тази Ваша непрофесионална реакция, мога да искам от министър-председателя да Ви отстрани от министър на правосъдието с мотиви, че Вашето искане е удар по авторитета на българското правителство, а оттам и по авторитета на българската държава, защото отправяйки такова искане по-малко от 24 часа след оповестяването на името на съдията с рехави и абстрактни мотиви, без допълнителна информация за основанията на Държавния департамент за отправеното публично обвинение към български магистрат е именно такъв удар. Без информация от главния прокурор, от Комисията за конфликт на интереси, от Специализирания наказателен съд и от Инспектората към Висшия съдебен съвет е несериозно, но това е най-меко казано, защото присъди от телевизионния екран по никой начин не допринасят за утвърждаване на принципа на върховенство на правото в нашата държава и са нещо повече от несериозност. Още повече че единствената проверка на този съдия по искане на бившия главен прокурор Цацаров по повод пускането на Николай Малинов в Русия е прекратена, защото не са открити нарушения. И сега, господин Министър, смятате ли, че изявлението на държавния секретар

и един такъв, може да го сметнете за ироничен въпрос, но е основателен – всеки, който не отговаря на изискванията за издаване на американска виза, трябва ли да бъде уволняван от работа? Благодаря Ви и се извинявам за просрочване на времето. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Имате думата за отговор, господин Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Гьоков, уважаеми господин Симов като съвносител на питането! При това положение, господин Гьоков, аз ще Ви кажа следното. Няма да Ви представя фактологията по внасяне на искането – очевидно тя не Ви интересува. На политическата реч, която е силно пристрастна, ще Ви отговоря следното: първо, Вие винаги може да искате моята оставка пред министър-председателя и като парламентарист в рамките на този парламент; второ, не смятам, че изпълнението на мое конституционно правомощие в конкретния случай, как го казахте, било пристрастно или като слон в стъкларски магазин. Аз няма да се съгласявам с тези Ваши твърдения, по-скоро бих Ви питал кой Ви писа това изявление, защото Вие не искате… Лично Вие го написахте. Защото, пак казвам, Вие не искате и не се интересувате всъщност от фактологията, а с този въпрос въвеждате конкретни отговори. Нека да Ви кажа следното. Аз нямам нищо против съдия Миталов, не го познавам, разбрах за съществуването на този съдия след изявлението на държавния секретар. Как Вие разбрахте каква е била проверката на Инспектората? Аз толкова време правилно, по указания на съдийската колегия, спазвам и прилагам чл. 313 от Закона за съдебната власт, който ми казва, че не мога да разпространявам факти и обстоятелства във връзка с дисциплинарното производство, след като то е образувано, до момента, в който се постанови окончателният акт. Аз даже днес първо исках да Ви се извиня за това, че ще говоря само на база на тези мои изявления, които съм направил публични в тези 24 часа, а иначе ще Ви кажа и следното. След внасяне на първоначалното ми искане за отстраняване на съдия Миталов, смятам, че беше сериозен успех това, че имах възможност и изисках да се запозная с книжата, които са събрани от Инспектората. Инспекторатът не е осъществявал пълна цялостна проверка, която да е, казвам, тук пренасям термин, която да е окончателна, тоест, ако беше съдебен акт със сила на присъдено нещо, да затвори този въпрос. Не, това също е положително обстоятелство, тоест съдийска колегия би могла наново да обсъди всички събрани доказателства. Посочвам Ви, че на 12 март следващата седмица съм поканен на изслушване от дисциплинарния състав и на мен ми предстои да преценя дали да се явя, каква позиция да поискам, имам право да искаме доказателства, но разбирате, че в този момент и тук няма да ги обявя. Ако въпросът беше лишен от този патос и патетика, мисля, че можех да възстановя и да възпроизведа пред Вас тези факти, които са от значение за конкретния случай. Но очевидно и Вас не ви интересуват фактите, а са Ви важни посланията.

парламентарната трибуна не е място, където да проявявате такива емоции и да оценявате патоса на колегата, който го задава, защото в крайна сметка въпросът е от изключителна важност и за човек, който твърди, че толкова много настоява на фактологията, изобщо не съм доволен от Вашия отговор, тъй като от него не получихме никакъв отговор на въпроса какво Ви накара, какво доказателство Ви накара да настоявате за освобождаването на съдия Миталов? Знаете ли, като се замислих в тази ситуация, това не е юридически казус. На мен вече ми напомня на литературен казус, тъй като в случая ситуацията напомня на романа „Процесът“ от Франц Кафка. Там главният герой е обвинен, казват му, че е виновен, но никой не знае за какво е виновен. Много искам да разберем тук в крайна сметка с какво се е провинил съдия Миталов или за Вас е достатъчен фактът, че американският държавен секретар е казал, че той е виновен? Смятам, че България е правова страна, демократична страна и е важно да знаем в какво се е провинил! Ако провинението му е това, че е пуснал лидера на „Русофили“ да отиде в Москва – ами да кажат, че това вече е престъпление, да вземем да го направим в някаква законова поправка, за да може ситуацията да се нормализира, защото аз не виждам никакъв проблем в тази ситуация, особено имайки предвид, че лидерът на Национално движение „Русофили“ се е върнал обратно тук?! Къде другаде е проявил някаква вина съдия Миталов? С какво? е невинен, може и да е виновен, но кажете ми с какво точно? В случая се получава така: казват ни от едно посолство, че той е виновен за нещо, че той е лице на българската корупция, и в следващия момент виждаме как българският правосъден министър си счупва краката, за да изпълни това настояване и да бяга преди тях. Ето това не приемаме в този случай и смятам, че много български граждани не го приемат, дори и такива, които изповядват или страстно вярват в евроатлантическите ценности, защото една от тях би трябвало да е именно вярата в правосъдието, в доказателствата, а в случая имаме едни литературни твърдения и аз Ви казвам в тази ситуация

Уважаеми господин Симов, ще се въздържам от квалификации. Ще посоча следното. Вие казвате: „24 часа“. Какво чухте в тези 24 часа? Аз ще Ви припомня обяснение как всъщност съдебната система нищо не можела да установи, че имало някаква проверка на Инспектората. Главната ми цел, господин Симов, беше да върна, образно казано, топката в полето на съдебната власт – да си проверят самите съдии какво е било това произнасяне, каква е била дейността по образуване, насрочване и разпределение на това дело и защо то е породило такъв сериозен международен отзвук. Един път. Втори път, забележете, че има недоразследвани факти и обстоятелства, за които

от това изявление. И, да, време е, крайно време е не само външните ни партньори, но и ние да разберем, че има корупция в съдебната система (смях и оживление с всички средства им охраняваме и отбраняваме независимостта, има и такива, които злоупотребяват с дадените им правомощия.

Съдийската колегия е гласувала и образувала дисциплинарно производство, значи съдийска колегия с гласуване е приела, че

с положителен резултат за господин Миталов или със съвсем друго дисциплинарно наказание, може да приключи и с налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание „отстраняване“. Но нека съдиите – дисциплинарният състав, да проведе това разследване. Вие защо го пазите този съдия? закона е дадена тази възможност.

по-концентрирано. Преминаваме към въпросите към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Има едно питане от народния представител Дора Янкова относно осигуряване на качествени и достъпни обществени пътнически услуги.

струи от живота на българските граждани в страната, които разчитат на обществения транспорт, особено хората в по-малките общини и по-малките населени места. Демографските причини и икономическото развитие там правят обществения транспорт непечеливш и в много общини дори няма желаещи фирми да извършват такъв. В същото това време гражданите, живеещи там, не могат да получат в тези селища всички публични услуги от общините и държавата. Те са принудени да пътуват по друг начин, което прави самите услуги по-скъпи за самите тях – организират се с таксита, такива видях в община Стражица, с частни коли или пък изобщо кметски наместници ги превозват, събират средства. Това според мен не е нормално за съвременна България. Явно правителството, Явно правителството, готвейки Програмата си за управление, е поело такъв ангажимент преди три години с Цел 189 с Цел 189 да гарантира за българските граждани качествени, достъпни обществени пътнически и железопътни услуги. По-конкретно в тази цел е развита Мярка 721, с която се очаква да има разработено общо разписание за обществения пътнически транспорт. Въпросът ми по този повод, тъй като е с особена социална значимост, е: какви мерки е предприело ръководеното от Вас министерство, за да се осигурят качествени и достъпни обществени пътнически услуги и да отговорите на ангажимента към българските граждани от Програмата на правителството

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, през 2018 г. въведохме в експлоатация нова онлайн билетоиздаваща система в над 70 жп гари и градски жп бюра в страната. Процесът по внедряване и усъвършенстване на софтуерния продукт продължава и към момента. През същата година, на база разговори със Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“, обединихме някои влакове между Септември, Копривщица, Елин Пелин, София и Банкя, така че да се осигури директно обслужване в границите на градската зона от град Банкя през Централна гара до квартал Казичене. През 2018 г. се запазва традицията за организиране и провеждане на атракционни пътувания с разнообразен ретроподвижен състав до близки туристически дестинации, а тенденцията е тази дейност да се развива. През 2019 г. се въведе допълнителна услуга за достъп на клиентите до актуална и точна информация за движението на влаковете чрез създаването на онлайн платформата BDZ live. През 2019 г. стана възможно маршрутизирането на пътуването с влак по километри, времетраене, връзки във възелни гари за прекачване и номера влаковете в Google maps чрез услугата Google transit. През 2019 г. започна внедряването на допълнителни устройства за двуекранна визуализация при закупуване на запазени места за пътуване. На 21 октомври 2019 г. въведохме в редовна експлоатация новата система за продажба на билети през интернет за всички влакове. До месец май 2020 г. системата ще бъде внедрена в 111 гари. В ход е обществена поръчка за доставка на 30 броя автоматизирани билетни/вендинг машини, които да бъдат разположени на основните гари в страната. През 2019 г. стартирахме процедури за доставка на нов подвижен състав, в това число 16 мотрисни влака, 10 електрически локомотива, 30 пътнически вагона, използвани в конвенционалната железопътна система на Европейския съюз, както и редица поръчки за ремонт на наличния локомотивен, мотрисен и вагонен парк. През 2019 г. продължаваме диалога с неправителствени организации, сдружения и други за подобряване на комплексно транспортно обслужване – автобус/метро-влак на територията на София. Съгласно договора с държавата, към момента „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД извършва обществен превоз посредством 23 международни бързи, 77 бързи, 135 пътнически и 353 крайградски пътнически влака, движещи се с различен период на движение от 15 декември 2019 г. до 12 декември 2020 г. С тях се обслужват общо 685 експлоатационни пункта в цялата страна – в това число жп гари и жп спирки. През 2020 г. повишаваме обема превози с над 330 хил. влак/км в това число възстановяване ежедневното движение на влак „Чайка“, Бургас – София – Бургас, по-ранно пристигане в София на основните влакове от Бургас – с с № 8602, и Русе № 461, по-удобни връзки във възелните гари между главните и второстепенните жп линии, намаляване времепътуването между София, Варна, Бургас, Стара Загора и Ямбол чрез ускоряване движението на основните влакове в тези направления посредством елиминиране на пунктовете, генериращи минимален пътникопоток. Ежегодно, с цел максимална ефективност и висока клиентска удовлетвореност, графикът за движение на влаковете се съгласува предварително с всички областни управи, кметове на общини, кметства и кметски наместничества, през чиито територии преминават влаковете, обслужвани от Дружеството за пътнически железопътен транспорт. Ежемесечно се водят разговори с представителите на областните и общински администрации относно предлаганата железопътна услуга. През настоящата 2020 г. няма жп линии или участък, по които движението на пътнически влакове да е преустановено или редуцирано. Не се планират подобни действия и за следващия период 2020 – 2021 г. В участъците Калотина – Станянци, Алдомировци – Бели брег, Дупница – Бобов дол, Разменна – Батановци, и Нова Загора – Симеоновград, се движат само товарни влакове. Пътническото движение е преустановено преди години поради изключително слаб пътникопоток. Полагат се усилия в насока за създаване на система, която да позволява продажба на превозни документи за пътуване с железопътен и обществен транспорт в границите на град София и големите градове в Република България. По отношение на обществените автомобилни превози на пътници през 2019 г. е извършено следното. Проведени са две заседания на Комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени на републиканската транспортна схема. Извършени са следните промени в същата: променени са 106 броя маршрутни разписания и са закрити 145 броя маршрутни разписания. Утвърдена е Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване. Организирани са срещи с представители на браншови сдружения, свързани с таксиметровия превоз на пътници, за обсъждане на предложения за изменения в Закона за автомобилните превози и Наредба № 34. Организирана е среща с представители от общински администрации за разрешаване на проблеми, свързани с транспортното обслужване на населението на територията на общините и проблеми, свързани с възлагането на маршрутни разписания по републиканската транспортна схема. С Постановление № 344

за пътувания с автомобилния транспорт – вътрешноградски и междуселищни превози, и за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони в размер на 18,5 млн. лв., без Столична община. Утвърдените с държавния бюджет субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони са разпределени като субсидии за губещи градски превози в 80 града и за 670 междуселищни автобусни линии в 126 общини. Разпределените средства за компенсации в размер на 40 млн. лв. за 2019 г. са предоставени на 265 общини, в това число за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали

Общо по отчет за 2019 г. ефективно усвоените от общините средства са в размер на 39 млн. 229 хил. лв. или 98% от плана, като излишъците по региони са разпределени в общините с недостиг. По отчетни данни реалният брой на издадените безплатни и по намалени цени превозни документи през 2019 г. на правоимащите е 5 млн. 514 хил. броя. С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3 млн. 2 хил. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри! Министър Желязков, сигурно има напредък в дейността на Министерството, свързан с железопътния транспорт. Паралелно с това администрацията Ви е написала отговор, който звучи за гражданите на България административно по отношение на обществения транспорт. огромна е групата български граждани, които нямат транспортно обслужване, и тук общините са безсилни. Защо са безсилни? Защото те биха могли – единият от въпросите ми е такъв, консултирах го в едно от питанията с министъра на финансите – да направят да направят собствени предприятия за обществен транспорт там, където той е губещ, за да могат да направят вътрешно разписание. Но при липсата на финанси те не могат да си закупят автобуси. Моето предложение към министъра на финансите беше как гледа на формирането на един фонд, който да е при Вас – в Министерството, по принципа на други министерства, които имат такъв във взаимоотношенията с общините, те да бъдат подпомогнати да си закупят автобуси и да поемат отговорността тази празнота в обществените отношения да стане факт. Аз няма да споделям тук – вчера водихме дебат за Националната аптечна карта, ами 2 милиона българи, като нямат достъп до аптеки и трябва да пътуват, представете си този обществен транспорт. Ако трябва да поискате Национална транспортна карта, за да видите големите дупки и празноти, че няма транспорт. Ще Ви дам веднага пример – поречието на река Арда в Смолян. До с. Арда от 13 села слизат пеша, за да отидат да си купят лекарства или за да отидат в общинския център, защото е губещо и защото не се явява фирма. Много отскоро в Борино се яви един превозвач само по една линия и един път седмично, една цяла община нямаше обществен транспорт четири години! Разговаряме с колегата Лечева, ами в Полски Тръмбеш нямат в цялата община, кметът иска да направи нещо и тук се коментира, че има допълнителна помощ. Ето този въпрос е един от основните, по който искам

имате три минути за това. по въпроса за достъпността до обществения транспорт, особено в районите, където няма икономическа логика, където ангажиментът на държавата трябва да бъде чрез възможностите за субсидии и компенсации. Даваме си сметка, че на територията на една община има населени места с противоречиви интереси и се опитваме в диалог с кметовете – там, където има възможности за поемане на финансовата тежест от страна на превозвачите, респективно има бизнес интерес, това да бъде не за сметка на маршрутите, които са свързани с движение, независимо от броя на пътниците, между населени места, защото това е социалната функция. Компенсацията за тази година и субсидията е значително увеличена в сравнение с миналата година. Важният въпрос, който стои пред Министерството на транспорта, разбира се,

Имаме много примери, които се опитваме да решаваме казуистично. Важен е подходът, че разпределението се извършва на базата на отчети. Отчетите понякога не са много верен измерител – особено там, където няма интерес по отношение на поемането на маршрутни линии, и затова се опитваме справедливо да намерим модела на разпределение. Аз съм сигурен, че в рамките на настоящата година ще постигнем по-добър резултат от миналата. Благодаря Ви още един път за коментарите и за анализа, който направихте. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата да изразите отношение, госпожо Янкова. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри! Уважаеми министър Желязков, да, Вие имате един от инструментите за стимулиране – именно тази субсидия, но трябва трябва да знаете, че понякога няма кой да я вземе, защото няма желаещ превозвач, защото тежките демографски и други причини ги карат да не се явяват на конкурсите, които общините предлагат. Затова Ви попитах: Вие имате ли готовност да формирате с министъра на финансите един такъв фонд – дали да е при министъра на финансите, дали да е при Вас, общините, които нямат такъв транспорт, да си създадат комунално стопанство? Тук е и министърът на образованието и въпреки неговата забрана, част от общините казват: пътувайте с ученическите автобуси. В момента не ми е удобно да посоча кои. И това не е редно, защото е забранено като превозване, колегите го знаят, това са много от случаите. Давам си сметка, и Вие го разберете, че това питане е предизвикано от голям обществен интерес. моите обиколки в последните три години в избирателния ми район и в цялата страна – мисля, че това е един национален приоритет, на който трябва да погледнете изключително сериозно, да седнете да го видите със Сдружението на общините, да помислите по какъв начин общественият транспорт ще подкрепи онези бедни хорица, които живеят в планинските райони или в малките общини и нямат обществен транспорт да отидат на аптека, на лекар, на публична услуга в общинския център. И не на последно място, Вие си давате сметка, че общественият транспорт е и борба с безработицата. Той вози хора до места, където има възможност да работят, паралелно с това подкрепя уязвими групи, които търсят социални, здравни и други услуги. Затова се обръщам отново към Вас: погледнете на въпроса отговорно и управленски и се опитайте да подпомогнете именно българските граждани. Още една идея ще Ви предложа:

ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Благодаря и на Вас, господин Желязков, за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Първият въпрос е от народния представител Евдокия Асенова относно неправителствени организации и образователния процес в училище. Заповядайте, госпожо Асенова, имате думата.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 по чувствителни за обществото ни теми и го правят в партньорство с училища и детски градини. Можем да изброим редица примери за успешно реализирани проекти. Напоследък обаче, наред с противоречивите обществени реакции за работата на неправителствените организации в училище, видяхме непоследователност в действията на Министерството на образованието и науката. Нагледен пример за това е Програма „Таралежи“ на Фондация „П.У.Л.С.“ в Перник. Министерството първоначално спря действието на Програмата, а след това я възобнови и в обществото се създава усещането, че няма ясни правила на взаимодействие между образователните институции и гражданския сектор. В тази връзка е и въпросът ми към Вас: какъв е регламентът за участието на неправителствените организации в образователния процес и кой контролира дали съдържанието на проектите им е в съответствие с държавните образователни изисквания?

използваме термина „неправителствени организации“ като еквивалент на юридически лица с нестопанска цел, но може би в случая става въпрос за по-тесния смисъл – граждански организации, тъй като юридически лица с нестопанска цел са и читалищата, дори и настоятелствата на училищата. Преди всичко искам да заявя, че гражданските организации, училищата и детските градини работят съвместно и единствено в интерес на децата и учениците. Принципите, на които трябва да стъпва тази съвместна работа, са: взаимно зачитане на правото на образователните институции да определят партньорите, с които работят, както и уважение на правото на директорите на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие да организират дейности и проекти по законосъобразен начин в интерес на живота и здравето на децата и учениците; второ, зачитане на правото на мнение на родителите и децата за участие в дейности, срещи и проекти. Гражданските организации могат да реализират свои проекти и програми в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – в това число изследвания, проучвания, обучения, само след писмено разрешение, отправено до съответното регионално управление на образование или до Министерството на образованието и науката. Предложенията се разглеждат от експертите, като за целта се изисква предварително да бъде предоставена пълната информация за инициативата, включваща нагледните материали, проектите на декларации за съгласие на родителите за включване в дадена инициатива и други необходими за становището на експертите материали. Експертите се запознават с целта, методите на въздействие, приложимостта на нагледните материали, ползите от провеждането на предложения проект или програма, и не на последно място, с професионалния опит на екипа на организацията и неговата професионална подготовка за реализиране на конкретната инициатива. При одобрението на Проекта се изпраща подкрепящо писмо до регионалното управление или конкретната образователна институция, като винаги се подчертава, че нито една дейност не може да се проведе без изричното информирано съгласие на родителя и че всяка дейност трябва да се осъществява при съблюдаване на най-добрия интерес на децата и учениците, и при спазване на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни. Миналата година изпратих писмо до регионалните управления по образование, с което да бъдат запознати институциите в системата на предучилищното и Целта на писмото е: недопускане в образователните институции на разпространението на информационни материали, въпросници, листовки и други, както и провеждането на беседи, лекции, срещи и други форми на работа с деца и ученици, които проповядват насилие, нетолерантност, дискриминация и неуважение; второ, подтикват децата и учениците да определят половата си идентичност; трето, съдържат материали, които противоречат на добрите нрави и на обществените норми на поведение; поведение; четвърто, рекламират вредни за здравето навици като тютюнопушене, употреба на алкохол и опиати; пето, съдържат теми, които засягат лична информация; шесто, съдържат материали с порнографско съдържание; седмо, налагат други спорни възпитателни доктрини. По този начин сме се опитали да обобщим основните основните теми, по които трябва да проявят повишена чувствителност и предпазливост образователните институции. При постъпването на предложения и констатирането на подобни практики на ниво образователни институции е необходимо учителите и служителите да уведомят директора, директорът – Регионалното управление, Регионалното управление – Министерството на образованието, както и да предприемат предприемат действия за прекратяване на дейността. При съмнение, че дадена тема е дискусионна или би предизвикала обществено напрежение, а също, че може да бъде използвана за създаване на недоверие към институцията, предложението трябва да се съгласува с регионалните управления или с Министерството на образованието. Като политика ние се стремим да разширяваме образователната среда на учениците. Това става чрез участието на други лица от други институции в работата на училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие. Това трябва да става на на принципа на повишена предпазливост, тъй като родителите са поверили на образователните институции децата си и очакват да имат пълна увереност за за това, че те няма да бъдат обект на неблагоприятно възпитателно въздействие. Разширяваме образователната среда най-вече по линия на дейностите по интереси, но и там процентът на външните лица е малък. Това са предимно хора от спортни клубове, читалища, хора на изкуството, писатели, музиканти, художници. Като цяло участието на неправителствени организации в системата е много малко като процент. В системата ежегодно се провеждат над 50 милиона часа и може би, ако съберем учебния план, дейностите по интереси, целодневната организация…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

аз благодаря за отговора, който дадохте. Всъщност съм съгласна напълно с Вас, че трябва много предпазливо да навлязат гражданските структури в образователните институции и стана ясно, че в казуса с Фондация П.У.Л.С. в Перник някой от отговорните институции в образователния процес е нарушил изброените правила от Вас. В тази връзка въпросът е: има ли някакви последици за някой

Благодаря, господин Председател! В случая това, на което реагирахме първоначално, бяха действията на началника на Регионалното управление, който

на съответната гражданска организация, а не да препоръчват. Образувано е дисциплинарно производство. Чисто формално не можем да кажем, че началникът на Регионалното управление е нарушил някакви теми, но мисля, че тя и че тя и останалите ѝ колеги в случая са си взели поука. Наистина в началото реагирахме крайно – точно от гледна точка на този принцип на предпазливост, защото не бяхме уведомени. За съжаление, както във всяка една общност или по отношение на институциите, така и по отношение на гражданските организации, имаме основание да не да не се предоверяваме, тъй като доверието е общо благо – някои допринасят за изграждането му, други пък съответно за неговата ерозия. Може Може би това е важното, което трябва да повторим – че трябва да се подхожда с повишена предпазливост, но в никакъв случай не трябва да затваряме образователната система за неправителствените организации, тъй като, както и Вие казахте, те допълват точно там, където има празноти от гледна точка на подготовката на учителите и от гледна точка на някои теми. И още по-предпазливи трябва да сме, когато става въпрос за чувствителни теми. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Преминаваме към въпрос от народния представител Иво Христов относно процедура за избор на учебници по религия. Имате думата, господин Христов.

и неконфесионално обучение. Моят въпрос към Вас, господин Министър, е: кои са издателствата и/или авторите, депозирали проекти за учебници в тези направления; какви са критериите, по които ще бъдат оценявани депозираните проекти за учебници; в какви срокове ще бъде завършена процедурата? Благодаря Ви.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

Вносител на проекти на учебници по учебен предмет „Религия – неконфесионално обучение“ е Фондация „Библейска лига – България“. Процедурата по оценяване и одобряване на проектите се извършва на два етапа. Първият етап е оценка на съответствията с изискванията на допуснатите до оценяване проекти на учебници, държавният образователен стандарт за познавателни книжки и учебници и учебни помагала. Вторият етап от оценяването от оценяването е оценка на пригодността на проектите на учебниците за прилагане в училище. Както при всички останали учебници, общите правила важат и за тези. Изискванията към съдържанието на учебника се отнасят до съответствието му с учебната програма по отношение на: учебното съдържание; теми; компетентности като очаквани резултати; нови понятия; текста и извънтекстовите компоненти; структурирането езика на учебника. Изискванията към графичния дизайн се отнасят по отношение на: илюстрациите; хартията и подвързията; типографията; форматите; паспортната и библиографската информация. Изискванията към полиграфичното изпълнение се отнасят до: хартията; формата на учебника; типографията на учебника. Оценяването на всеки проект на учебник се извършва от оценители на съдържание, графичен дизайн и полиграфското изпълнение. Оценяването на съдържанието на всеки проект се извършва от седем оценители

Вторият етап се извършва за проектите, които отговарят на изискванията на държавния образователен стандарт, които са минали първия етап, и се извършва във всяко училище от учителите, които преподават по учебния предмет „Религия“. Тоест одобрените учебници на първия етап ще бъдат разпространени до училищата и учителите ще дадат своето становище за пригодност. Към момента тече първият етап от оценяването на проектите. Оценителите на проектите по учебния предмет „Религия – християнство – православие“, „Религия – ислям“ и „Религия – неконфесионално обучение“, определени с моя заповед, извършват оценяването от 17 февруари до 17 март След 17 март предстои да бъде извършен и вторият етап на оценяване. Най-късно до 31 юли с мои заповеди следва да се одобрят внесените проекти. Одобрените учебници ще се използват в училищното образование от учебната

Действително това ще бъде важен исторически прецедент, а именно обучението по религия за следващата учебна година – от есента на 2020 г. Това е много важно поради ред причини, както чисто от пропаганден характер, така и от морално-етични причини, касаещи по-скоро морално-етични причини, касаещи по-скоро цялото ни общество. Както знаете, във великата книга на Достоевски беше казано, че ако няма Бог, значи всичко е позволено. Видяхме за 30 години докъде стигнахме! Благодаря Ви. Благодаря, професор Христов. Желаете ли дуплика, господин Министър? Не. Да уточня, че имахме дискусия в парламента, че военните звания няма да ги използваме, но за академичните научни степени не сме се уточнявали, така че професорите трябва да бъдат да бъдат подчертавани, особено когато става дума за въпроси в сферата на образованието. Така че приемам бележката на господин Паунов. Преминаваме към въпроса на народния представител Станислав Станилов относно навършване на пенсионна възраст от генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология. Имате думата да зададете Вашия въпрос.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Според официалната му автобиография генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология професор Христомир Брънзов е навършил 65 години през месец ноември 2019 Вероятно служителите от Министерството на образованието и науката, отговарящи за този институт, са пропуснали да Ви информират – Правилникът за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология, Постановление на Министерския съвет № 7 от 14 януари 2019 г., не регламентира мандат на генералния директор, а само назначаването му от министъра на образованието. В тази връзка моля да ми отговорите: кога ще бъде пенсиониран генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология според Закона за развитието на академичния състав в Република България?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

По отношение на академичните длъжности, Вие познавате не по-лошо от мен Закона за висшето образование. Знаете, че там е допуснат толеранс – има възможност след 65 години да се удължава възрастта за пенсиониране до 68 години, но така или иначе в случая говорим за неакадемична длъжност. Той е назначен за генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология и предложение, направено от Научния съвет на Националния институт по метеорология и хидрология. Избран е единодушно от този съвет с тайно гласуване. Трудовият договор е сключен за определено време до назначаването на друго лице, предложено от Научния съвет при условията и по реда на Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология. Прекратяването на трудовия договор при придобиване правото на пенсия и осигурителен стаж е при навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти, доктори на науките, освен в случаите на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование, е една правна възможност, а не е задължение на работодателите. Упражняването на правото зависи от преценката на работодателя, която той извършва въз основа на притежаваните от съответния служител професионална квалификация, опит, запазената му работоспособност, необходимостта му за изпълнение на съответната длъжност.

в сила промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, с които беше регламентирано и ограничение за заемането на ръководна длъжност след 65-годишна възраст, и предвид факта, че Националният институт по метеорология и хидрология е и хидрология е и научна организация, ако Вие народните представители в процеса на приемане между първо и второ четене направите предложение за аналогична разпоредба и в Закона за Националния институт по метеорология и хидрология, на по-късен етап и в Закона за Българската академия на науките, и в Закона за Селскостопанската академия, мисля, че е уместно едно такова правило да важи във всички

по разпоредбите на Кодекса на труда, е просто една маневра, за да се избегнат другите нормативни разпоредби, които се отнасят за висши учебни заведения и за изследователски институти. Вие казахте, и правилно, че в Закона за БАН няма такова ограничение, както и за Селскостопанската академия, но там има Наредба, която строго се спазва, и там след 65 години просто не можеш да заемаш никаква ръководна длъжност. Аз също съм подлежал на тази санкция. Когато навърших 65 години, бях свален от завеждащ секция, от ръководител на катедра. Независимо че не бях пенсиониран, останах като редови професор в моя институт. Но както и да е. Според мен, ние наистина ще внесем такава мярка в отделния закон за един институт към Министерството. Надявам се, че колегите от Народното събрание ще го приемат. Пак ще Ви кажа, както казах и на обсъждането на първо четене на Закона, че правенето на закон за един човек, за един институт е крайно нецелесъобразно и няма място в едно модерно общество. Няма място това субективно отношение – за едни така, а за други иначе, но тези последствия вероятно ще ги носите не Вие, а както се казва цялото управляващо мнозинство, може би включително и аз. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми професор Станилов. За дуплика? Не желаете. Последният въпрос към министър Вълчев отново е от професор Станилов относно възможен конфликт на интереси в Националния институт по метеорология и хидрология. Заповядайте, професор Станилов. Уважаеми господин Министър! В медиите неколкократно беше публикувана информация за фирми, свързани с генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология професор Христомир Брънзов.

а фирмите „МСЕ-Сервиз“ ЕООД и Консорциум „Метеорологични системи и екипировка“ ООД са прехвърлени през месец август 2018 г. на Петя Христомирова Брънзова, която е дъщеря на генералния директор, и продължават своята дейност. Основната дейност на „Консорциум „Метеорологични системи и екипировка“ ООД е „проекти и експертизи в областта на метеорологичния мониторинг“. Фирмата усилено рекламира, че продава десетдневна прогноза на производство от фотоволтаични централи и ежечасна 3-дневна прогноза на производство от ветропарк. Подобни прогнози няма как да бъдат изготвени, ако не се ползват първични метеорологични данни, а такива могат да се вземат само от съответния институт. Възниква въпросът как фирмата получава данните, ако няма договор с НИМХ? Новата управителка на фирмата Петя Брънзова не е метеоролог, а доктор по икономика, според регистрите на НОИ. Така възниква и вторият въпрос: как икономист може да произвежда данни, за които няма съответна квалификация? Такава квалификация обаче несъмнено има доскорошният управител на фирмата професор Брънзов. Той има и в момента неограничен достъп до първичните данни на Националния институт по метеорология и хидрология, на който се явява генерален директор. Този директор Ви е пряко подчинен. И в тази връзка моля да ми отговорите: как се отнасяте към факта, че дъщерята на генералния директор на НИМХ ръководи частна фирма със същия предмет на дейност като Държавния институт, ръководен от баща ѝ? Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми професор Станилов. Имате думата за отговор, господин Вълчев.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 професор Станилов, това, което получихме като информация през 2007 г. като сигнал, беше включено в одитна проверка на Звеното за вътрешен одит към Министерството на образованието и науката.

След като получих Вашия въпрос, който съдържа допълнителни данни, допълнителна информация и може да се приеме за сигнал относно конфликт на интереси – това стана преди два дни – на 4 март,

За резултатите от проверката ще Ви информирам след приключването ѝ. Това, което мога да кажа на този етап, е, че от публичния регистър на декларациите за несъвместимост по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество е видно, че професор Брънзов е подал в едномесечен срок от назначаването му за генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология декларация. От нея става ясно, че при назначаването си няма участие в никакви търговски дружества. Няма нормативно регламентирано изискване фирмите, в които е участвал, да бъдат закрити след напускането му, или ограничения от кого да се управляват. Друг е въпросът за етичния елемент и каква информация се ползва, затова, ако разполагате и Вие с допълнителни данни, те ще бъдат проверени. Твърдението Ви, че прогнозите за производството на електроенергия от фотоволтаичен ветропарк могат да се направят само, ако се използват първични данни от Националния институт по метеорология и хидрология, защото само оттам могат да се вземат, не е точно. Всички големи фотоволтаични и ветрови паркове имат собствена система за метеорологични измервания, тоест те разполагат с първични данни. В интернет също има множество числени модели за прогноза на времето с отворен код, така че такива прогнози могат да се правят дори от информатици, нямащи нищо общо с метеорологията и Националния институт по метеорология и хидрология. Основната дейност на Консорциум „Метеорологични системи и екипировка“, обявена на сайта им, е свързана и с изграждането на системи за метеорологичен мониторинг на големи промишлени обекти и на информационни системи за туризма и селското стопанство; изграждането и поддържането на системи за ранно предупреждение на замърсяването на въздуха в локална област; разработване, изпитание и производство на метеорологични сензори за микропроцесорни устройства на специализиран системен и потребителски метеорологичен софтуер; въвеждане в експлоатация и сервиз на професионално професионално метеорологическо оборудване. Разработката и производството на метеорологична апаратура и системи никога не е било предмет на дейност на Националния институт по метеорология и хидрология. Дали сегашният управител на Консорциума има нужната квалификация да ръководи дейността, тъй като е доктор по икономика, не е от нашата компетентност. Може би това, което е най-важно да кажа, е, че ако се намерят данни за най-малък потенциален или евентуален конфликт на интереси, ние сме длъжни да сезираме Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и Ви уверявам, че ще го направим. Благодаря.

една такава проверка, за която, господин Министър, споменахте, се изисква много специална квалификация и аз няма как да опонирам това, което Вие казахте, но съм съвършено уверен, като знам, че

паралелно с този институт и са изсмуквали данни от него, това е абсолютно сигурно. Сега дали в момента това го правят, не е съвсем сигурно, но то може да се установи не особено трудно. Впрочем, аз съм доволен от този отговор, който Вие ми дадохте. Много добре знаете, че аз съм подкрепял изцяло винаги Вашата политика за реформа в изследователската работа, за реформа във висшето образование, за реформа изобщо в образователна България, която е паднала на дъното на възможното. Но точно тази история, с този институт и с тези фирми, и с тези нарушения, които се правят, и с този безпросветен проектозакон, който беше внесен в Народното събрание, не ми е много обяснимо. Както и да е, надявам се, че този въпрос ще бъде уреден с Вашата проверка. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми професор Станилов. Благодаря и на Вас за участието в парламентарния контрол, министър Вълчев. Преминаваме към въпросите към министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Първият въпрос е от народния представител Светла Бъчварова относно финансовото състояние на „Напоителни системи“ ЕАД и възможността за реализиране на проекти по Мярка 4.3 от Програмата за развитие на селските райони – високо равнище на контрола. Имате думата, професор Бъчварова. въпросът, който ни вълнува и на който се надяваме да получим точен отговор, е свързан със стартирането на Мярка 4.3 по Програмата за развитие на селските райони, а именно – инвестиции в инфраструктурите по напояване, напоителната инфраструктура. Тази мярка няколко пъти се отлагаше. През 2019 г. имаше обещание за нейното стартиране, сега последно в индикативния график, който Министерството на земеделието публикува, се предвижда в периода февруари – април да стартира приемането приемането на документи. Но може би по-важният въпрос е дали Напоителни системи има готовност да участва в мярката, тъй като оставаме с впечатление, че отлагането на мярката не е заради невъзможността да бъдат формулирани насоките – тези, които могат да кандидатстват и изискванията към тях, а по-скоро от невъзможността Напоителни системи да отговори на изискванията за кандидатстване. Едно от тези изисквания е например липса на задължения, а отделно от това и проектни проучвания или проектни решения за конкретните обекти, по които ще се осъществяват инвестиции. В тази връзка молбата ми е да

преди да отговаря подробно на въпроса, съвсем накратко: да, индикативният график ще бъде спазен. Да, Напоителни системи имат готовност за участие в приемането. За финансовото състояние. За последните две години Напоителни системи е реализирало положителен финансов резултат. Отчетената печалба за 2018 г. е в размер на 1 млн. 4 По предварителни данни финансовият резултат за 2019 г. също е положителен, което позволява кандидатстване по мярката. Реализираните приходи от дружеството за 2018 г. са в размер на 41 млн. 870 хил. лв. За периода 2017 – 2019 г. задълженията на предприятието, в това число и задълженията към НАП, са преструктурирани и оптимизирани с оглед бъдещото им погасяване. Провеждането на прием по Подмярка 4.3 – „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането и адаптирането на селското и горско стопанство“, Подмярка 4, е предвиден в края на месец март и както вече казах, индикативният график ще бъде спазен. В момента разработването на документите на подмярката е на финален етап. На 21 февруари на заинтересованите страни са изпратени пълният текст и пакет с документи, а на 27 февруари се проведе заседание на тематичната работна група, на която се обсъдиха последните варианти на условията за кандидатстване и условията за изпълнение. В срок до 13 март 2020 г. насоките ще бъдат публикувани за обществено обсъждане за не по-малко от десет дни. След отстраняване на бележките, които биха били получени в срока на обсъждането, края на март ще бъде обявен и приемът за проектни предложения за финансово подпомагане. Напоителни системи се състои от 14 клона в цялата страна. Всички клонове имат готовност за кандидатстване с проекти по Подмярка 4.3. Дружеството е планирало да участва по процедурата чрез подбор по Подмярка 4.3 със собствени 29 хидромелиоративни обекта, които са от първостепенна важност за напояването Към настоящия момент в Централно управление „Напоителни системи“ е налична готова проектна документация, инвестиционни предложения за общо 29 обекта обекта или Напоителни системи има абсолютна пълна готовност за кандидатстване. Искам също да добавя, че тези 29 проекта са правени от самите клонове на Напоителни системи. С реализацията на изготвените проекти се очаква прогнозно увеличение на поливните площи по клонове, както следва: за клон Бургас – увеличение с 560 декара; за клон Видин

очаквано увеличение с 18 125 декара; за клон Мизия не са извършвани поливания. Към момента със съществуващите съоръжения може да се осигури поливане за около два милиона декара площи.

да има становище по отношение на това какво ще се предлага, но няколко въпроса: Мярката от 100 млн. евро към настоящия момент е с максимален размер от 50 млн. евро. Така, както Вие казвате – 29 обекта и съответно възможността Напоителни системи – всеки един от проектите, да има по 6 милиона възможност за кандидатстване от проектите, тогава какво остава за останалите бенефициенти по Програмата – говорим за сдруженията за напояване, земеделски кооперации, земеделски стопани? Поне на пръв поглед от числата, които казвате, излиза, че „Напоителни системи“ ще са единствените, които ще имат възможност да реализират проекти и вероятно ще имат и предимство по критериите. Още един въпрос, на който е важно да имаме отговор – по отношение на факта, който Вие казахте, че са преструктурирани задълженията към НАП. Доколкото си спомням, и в отговор на Вашия предшественик, Напоителни системи имаше кредит от 10 млн. лв., точно за да погаси задълженията си към НАП. Но с това, което Вие посочихте към този момент, означава, че тези задължения на практика не са погасени и те ще продължават да бъдат значителна част от разходите, които се правят Напоителни системи през следващите години. Иначе фактът, че Напоителни системи не са в добро финансово състояние – отчитаните счетоводни печалби едва ли биха били за Вас някакво успокоение, че Напоителни системи финансово стоят много добре и няма да има абсолютно никакви проблеми през следващите години

по-скоро това е един от стабилизиращите фактори, а не услугата предоставяне вода за напояване. Такова е моето становище като наблюдател на процесите, които се реализират в търговското дружество. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема професор Бъчварова, разбира се, че няма как да няма трудности – трудности има във всяко ежедневие, особено ако то е свързано със земеделие. Ние не сме казали всичко колко е прекрасно – напротив, трудностите са част от нашето ежедневие. Но от всички данни, които изнесох, мога да потвърдя, че Напоителни системи са в готовност, първо, за кандидатстване по мярката и, второ, са във финансово състояние да могат да бъдат бенефициент, а това е най-важното. Второ, по отношение на бюджета – да, предвиден е финансов ресурс в размер на 50 млн. 465 хил. 860 евро. Проектите, проектната готовност на Напоителни системи е за по-малко ресурси от това, и то значително по-малки, така че има достатъчно възможности и останалите допустими бенефициенти да бъдат класирани. В крайна сметка, след като всички приеми бъдат затворени от тези, които по индикативния график сме обявили, Управляващият орган винаги може да вземе решение и за преструктуриране на бюджет там, където има такава необходимост и съответна възможност за това. за това. Мярка 4.3 беше и мярката, около която бяха основните ни комуникации с Комисията навремето в първия ми мандат, когато настоящата Програма за развитие на селските райони се одобряваше. За мен е много важно, че ние приключваме с изпълнение на ангажимента към Комисията – условията за одобрението навремето тази мярка да бъде отворена, реализирана и Напоителни системи да получат подкрепа за това, което в крайна сметка трябва да се отрази на нашите земеделски производители. В края на годината, разбира се, ще имаме визия като цяло за това как ще бъде приключено договорирането на Програмата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.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

януари 2020 г., издадена от директора на Българската агенция по безопасност на храните – БАБХ, се изисква задължителна индивидуална идентификация на животни – до 5000 броя свине, в срок до 31 март 2020 г. Заповедта се позовава на Наредба № 61 от 9 май 2006 г., където такава идентификация има само за ферми до 50 свине майки. Самата наредба се основава на чл. 51а от Закона за ветеринарномедицинската дейност, където също няма посочени такива изисквания. Всички ферми с капацитет над 5000 броя се маркират с групов идентификатор или така наречената групова ушна марка. Тази информация провокира в нас като народни представители следните въпроси: какво налага въвеждането на тази мярка, още повече че изискванията на Наредба № 61 от 2006 г. не предполага такъв ангажимент и не предвижда такъв срок? Считате ли, че посоченият срок е достатъчен, за да се изпълнят изискванията на Заповедта? Ще има ли санкции за бенефициенти, които не успеят да се вместят в определения срок, и какви ще бъдат те, ако има такива?

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Йорданов, вчера, 5 март, в Българската агенция по безопасност на храните се проведе среща с представители на свиневъдни асоциации, които изразиха притеснения по отношение индивидуалната идентификация на прасетата за угояване, и по-точно по отношение на факта, че при голямо количество животни, събрани на едно място, е невъзможна проследимостта на изгубените индивидуални идентификатори и заместването им. С цел правилно проследяване на изгубения идентификатор следва да се извърши пълна инвентаризация на технологичната група, от своя страна, би причинило стрес на животните в разрез с изискванията за хуманно отношение към тях. В тази връзка Заповед № РД 11-317 от 30 януари 2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ е изменена със Заповед № РД 11-630 от 5 март 2020 г., като на индивидуална идентификация ще подлежат само свинете във фамилни ферми. Със Заповедта се цели провеждане на адекватна профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по свинете, в това число и на Целта е подобряване на надзора на популацията на свинете, основно в малки и средни по големина свиневъдни обекти, ранно откриване и идентифициране на епизоотичния риск, навременно предприемане на мерки

Реплика, госпожо Бъчварова. Заповедта от 31 януари е отменена или видоизменена със заповед от 5 март, която премахва индивидуалната идентификация при ферми с до 5000 броя животни. Това е, доколкото аз разбрах от отговора на министъра. ми се, че това вече ни връща в режим на нормалност по отношение на издавани заповеди и изисквания към бранша, защото, съгласете се, че когато имате Закон за ветеринарномедицинската дейност, наскоро изменен, когато имате действаща наредба, с една заповед всичко да се обърне с хастара наопаки и да има изисквания, които не отговарят на нито едно от посочените от от мен преди това, създаваме изключително големи трудности пред бранша. На практика ние казваме: по-добре не се занимавайте въобще с развитие на свиневъдството, защото навлизате в една непрекъсната спирала на изисквания по отношение на правилата към Вас. Аз благодаря за отменената или видоизменена заповед и се надявам когато има и други такива изисквания към бранша, поне да бъдат обсъждани в разумни срокове – седмица, две, за да се достигне до решения, които да бъдат наистина в интерес на онези, които продължават да работят в този отрасъл и се надявам да продължат, предвид факта, че ситуацията в страната към момента е доста сериозна. Този бранш иска подкрепа, а не административни

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема професор Бъчварова, да, епизоотичната обстановка остава много тежка по отношение на АЧС. Следва да си даваме сметка, че продължаването на работата изисква от всички нас, най-вече от самите производители и оператори, изпълнението на изискванията за биосигурност, за проследимост, за надзор на заболяванията, за да се опазим или да минимизираме щетите от този риск. Да, свиневъдството свиневъдството е сектор, който в момента, независимо от промяната на законодателната уредба в посока повишаване на биосигурността – всички тези изменения са подкрепени със значителни на брой мерки значителни на брой мерки за подкрепа по Програмата за развитие на селските райони. Те са информирани за това, но ние сме длъжни да повишим биосигурността във всички ферми, във всички видове -въдства, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. То не е само при свиневъдството, но там, предвид пазарната ситуация, щетите са много големи. Така че всеки трябва да се научи да продължи в новите условия. Секторът не само продължава да работи – истината е, че има и много нови инвестиционни предложения за разширяване обемите на тези дейности. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Благодаря и за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме с господин Емил Димитров – министър на околната среда и водите. Той ще отговори на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин относно проблеми при експлоатацията на Регионалното депо за битови отпадъци на град Ямбол. Имате думата, уважаеми господин Вигенин. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, в отговор на мое питане от 31 юли 2019 г., в което подробно описах задълбочаващите се проблеми при експлоатацията на Регионалното депо за битови отпадъци на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа с оператор – Община Ямбол, Вашият предшественик – господин Нено Димов, пое ангажимент да се запознае лично със ситуацията, да поиска нова проверка и да ме държи в течение за резултатите. Оттогава до оттеглянето му от поста до мен не е изпратена каквато и да е информация по този случай. Искам само да припомня оценката ми, която е на база документи, срещи, посещения на място,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 поредица сигнали до институциите, но без особен резултат до момента. Въз основа на това моят въпрос към Вас е – с ясното разбиране, че току-що встъпвате в встъпвате в поста „министър“: предприети ли са междувременно действия от страна на Министерството на околната среда и водите по казуса с Регионалното депо след юли месец миналата година, за да се установи истинската ситуация и да бъдат набелязани и изпълнени необходимите мерки, включително по отношение на отдавна надхвърления капацитет, по комплексното разрешително на Клетка 1 на Депото? И второ, имате ли намерение да поискате проверка на обстоятелствата около сключеното извънсъдебно споразумение между Оперативна програма „Околна среда“ и Община Ямбол, което е позволило сумата от 2,9 млн. лв. да бъде разплатена на Общината, без да бъдат предприети каквито и да били мерки за отстраняване на причините, довели до първоначалното блокиране на тези средства? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.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 в Клетка 1 са депонирани 227 хил. 615 тона отпадъци при капацитет съгласно комплексното разрешително за Клетка 1 – 227 хил. 357 тона. За възможността за използване на свободен обем на Клетка 1 до достигане на общия разрешен капацитет за инсталацията съгласно действащото комплексно разрешително през месец април 2019 г. Община Ямбол е информирала Министерството на околната среда и водите. В отговор Министерството е определило, че депонирането на отпадъци до достигането на разрешения общ капацитет на Депото, без да се предвиждат други промени в експлоатацията, не следва да се счита за промяна в работата на Депото, тъй като не води до промяна на въздействието върху околната среда и хората, тоест не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава 8 от Закона за опазване на околната среда. За настъпилите промени увеличаване капацитета на инсталацията, Община Ямбол, като оператор на Депото, е предоставила в Изпълнителната агенция по околна среда Заявление за издаване на комплексно разрешително по смисъла на чл. 117, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда при съществена промяна на действащите инсталации и съоръжения. По Заявлението е предоставено писмено становище в РИОСВ – Стара Загора. По втория зададен въпрос Ви информирам, че след приключване на изпълнението на Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза“ са предвидени редица проверки на място от страна на управляващия орган на ОПОС 2007 с цел проследяване използването по предназначение на активите, изградени по Проекта, актуалното им състояние и тяхната поддръжка. Даваните от управляващия орган на ОПОС препоръки за отстраняване на констатирани проблеми с функционирането на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Ямбол, са изпълнявани от бенефициента, като към датата на извършената последна планирана проверка за устойчивост на Проекта, през месец февруари 2019 г. е констатирано, че от страна на бенефициента са предприети необходимите действия за нормалното функциониране на системата. Както сме посочили и в предходен отговор до Вас, с писмо от 26 юли 2016 г. на ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, бенефициентът – Община Ямбол, е уведомен за резултата от приключилия процес на верификация по окончателното искане на средства. От страна на управляващия орган е извършена проверка на място преди окончателната верификация с оглед установяване на действителното положение и физическото завършване на Проекта. Поради констатиран проблем с изтичане на замърсени води, които не са обхванати от изградената дренажна система в охранителните канавки, въпреки наличието на документална обоснованост на извършените от страна на бенефициента разходи и констатирано изпълнение на задълженията по Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по отношение на рекултивацията и закриването на съществуващата клетка за Депо за неопасни отпадъци на територията на община Ямбол, управляващият орган не верифицира към момента разход в размер на 2 млн. 917 хил. 690 лв. За същата сума от община Ямбол е подадена жалба по реда на АПК пред Административен съд – Стара Загора. осъществена впоследствие кореспонденция с бенефициента, както и с Изпълнителната агенция по околна среда и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, са предоставени резултати от анализ на води в района на Регионален център за управление на отпадъците – Ямбол. С писмо от 17 януари 2017 г. изпълнителният директор на Агенцията уведомява ръководителя на Управляващия орган на ОПОС, че резултатите от анализите в така представените протоколи не надвишават заложените норми. С писмо от 20 декември 2016 г. и от 18 януари 2017 г. Басейнова дирекция – Пловдив, уведомява управляващия орган на ОПОС за резултатите от проведения мониторинг и извършените оценки на състоянието на повърхностни и подземни води в района на Регионален център за управление констатирайки минимален воден оток или липса на такъв в пункта на мониторинг. Резултатите от проведените анализи показват превишаване на индивидуални емисионни ограничения, които при описаните обстоятелства могат да се представят като инцидентни. Въз основа на становищата на компетентните органи, действително извършени и допустими по смисъла на чл. 57 и следващите от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и други приложими актове, разходи от страна на бенефициента от община Ямбол в размер на 2 млн. 917 хил. са верифицирани и възстановени на бенефициента. На базата на това признаване на посочените разходи е сключено и извънсъдебното споразумение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаеми господин Вигенин. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, аз като цяло не съм и очаквал по-различен отговор, тъй като нормално тези, които Ви подготвят отговорите – те са същите, които са ги подготвяли и на предишния министър, те са подготвяли и другите документи, които е трябвало да оправдаят всички тези действия. Искам само да Ви кажа, че когато Ви остане време, много разчитам лично да се занимаете с този въпрос, тъй като е много лесно да се се цитират документи, да се цитират проверки. Мога да Ви кажа например моето мнение за тези проверки и замервания, които са позволили през месец януари да се стигне до решението, че има инцидентни превишения и те не оказват влияние, а всъщност това, което е направено, е да се направят замервания, без да са изпълнени каквито и да е предписания за преодоляване на проблемите с Депото, да се направят замервания, които е трябвало да постигнат резултат, който да оправдае превеждането на тези 2,9 млн. лв. Аз лично съм убеден в това. Как може да бъде доказвано? Вероятно трябва прокуратурата да се занимае по-конкретно с този въпрос. обаче и от самото министерство, отвътре трябва да бъде събрана допълнително тази информация, защото иначе всичко остава в сферата на предположенията. Вярвам, че Вие бихте желали да стигнете до дъното – в пряк и в преносен смисъл, на този проблем. За щастие, има ново ръководство на община Ямбол. Зная, че е направена работна група, която да се занимава по-конкретно с този проблем. Изтичането на инфилтрат в ретензионния басейн не е инцидентно, то е системно и затова Депото работи постоянно в авариен режим, нещо, което не е предвидено по Проект. Поради тази причина постоянно този инфилтрат – една една част се използва в момента, разбирам, за оросяване на Депото, но друга част постоянно се извозва, което води до допълнителни разходи на общините. Как този проблем трябва да бъде решен? Това изисква значителни инвестиции за преодоляване на некачествено изпълнената работа, но така или иначе, ние не можем да си позволим да поддържаме едно недобре изпълнено и недобре функциониращо депо само защото би изисквало допълнителни средства и съответно проблеми за съответните общини. Що се отнася до комплексното разрешително за капацитета на Депото и за допълването на свободния обем – не съм убеден, тъй като по комплексното разрешително има предписания, които трябва да бъдат изпълнени от Басейнова дирекция – Пловдив, за да може да се ползва остатъчният капацитет от Депото. Това вече са въпроси, които се надявам също сега, повдигайки ги тук, да бъдат ускорени и от страна на Община Ямбол, и на съответните институции, за да сме сигурни, че гражданите няма да страдат от ненавреме и недобре свършена работа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Дуплика, господин Министър. Ви, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Вигенин, ще Ви отговоря по два начина. Ако сме искали на всяка цена да не налагаме санкции на управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, то нямаше да има предмет на разговор днес. Те са преценили, че нещо не е както следва – аз нямам основание да се съмнявам в преценката им – наложили са верификация „задържане на средства“. След като са отстранени и компетентните органи са казали, че няма замърсяване, са приключили с проблема – както виждате, има извънсъдебно споразумение, възстановили са цялата дължима сума, която преди това е била похарчена. По втория начин мога да Ви отговоря, че ако съм съгласен с Вас, тогава не трябва един лев повече да дадем на община Ямбол, защото, ако така ще харчат парите, както Вие смятате, че е неправилно, може би не трябва никога повече да даваме пари там. Хората длъжни ли са да понасят политически заигравки неща от сорта на: ние не сме доволни как го направихте първия път, но дайте ни пари за втори път; тази камера ми е пълна, вижте, та ми направете друга камера? Аз мисля, че камерите трябва да се пълнят много по-бавно, да се усвояват тези отпадъци, да се рециклират, една минимална част от тях да се изгарят и само това, което остане, да се депонира. За съжаление, ние депонираме 90% и след две, три години създаваме психоза: вижте колко е зле, колко е тежко, хората страдат, някой да ни даде пари за нова камера. Някой дава, но не може да ги дава толкова начесто, колкото на друг му се иска да пълни. Другият въпрос е, дали да има заводи за изгаряне или не? Ами, ако няма заводи – кажете на кои адреси да депонираме отпадъците и да си седят там во веки веков. Ето, имаме сметище и Вие пак сте недоволни от това, което се случва там. Управляващият орган си е свършил работата. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос към министър Димитров е от народния представител Иван Ченчев относно инвестиционно предложение за разполагане и експлоатация на трошачно-сортировъчна инсталация за инертни материали и изграждане на склад за съхраняване на строителни материали в два имота в местността Краище, село Богьовци, община Костинброд. Имате думата, уважаеми господин Ченчев. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Получих сигнал и подписка от 209 жители на село Богьовци, които са разтревожени относно постъпилото инвестиционно предложение за разполагане и експлоатация на трошачно-сортировъчна инсталация в два имота в местност Краище, село Богьовци, община Костинброд. То е внесено в РИОСВ – София, от дружеството „Грийн брод“. За него са уведомени кмета на Костинброд, кметския наместник на село Богьовци и местното население по надлежния ред. Жителите са против поради следните съображения: разполагането разполагането и експлоатацията на тази трошачно-сортировъчна инсталация за инертни материали и изграждане на склад за съхраняване на строителни материали ще доведе до прахово замърсяване, високи нива на шум, което пряко влияе на живота и здравето на населението. населението. В проектното предложение е предвидено изграждане на път с трайна настилка и дължина над 3 км, което също би предизвикало продължително неудобство от запрашаване на въздуха и прочие. Осъществяването на Проекта ще доведе до нарушаване на екоравновесието в района, попадащ в защитена местност Раяновци от мрежа Натура 2000. Предстоящ сериозен проблем, ако инвестиционното предложение се реализира, ще е липса на водоснабдяване в селото. В имот № 120023 и № 120024, на които е предвидено разполагането на тази трошачна инсталация, трябва да бъде отклонена част от водопроводната мрежа към селото, което ще доведе до проблеми с водоподаването. ВиК мрежата в района е изградени преди 50 години от етернитови тръби. Тя е подложена на непрестанни аварии. на непрестанни аварии. Изграждането на изгребната яма за отпадъчни води от складовата база ще доведе до замърсяване, равносилно на екокатастрофа на наличните в землището подпочвени води. Разширяването на сега съществуващия полски път ще доведе до засягане на граничещи със сегашния път частни имоти, унищожаване на дървесна растителност, която е обитание на местния едър и дребен дивеч, унищожаване на две ловища от ловно-стопанския район на местната ловна дружина – нейните представители също са против. Изграждането на новия път и складовата база ще доведе до интензивен трафик на тежкотоварни автомобили. В инвестиционното предложение възложителят

Цех за производство на мебели и, уважаеми господин Министър, нещо, което е най-притеснително, защото аз зная, че в себе си Вие имате доста проявена през годините човещина, както и всички ние – там има Комплекс за лечение на онкоболни деца, който непрекъснато увеличава своя капацитет и много деца провеждат своето лечение. Присъствах на място, ако искате – каня Ви и Вас, да отидем да успокоим жителите,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

за съхраняване на строителни материали и готова строителна продукция в поземлени имоти: № 120023, № 120024 – местност Краище, село Богьовци, и транспортен достъп до път с трайна настилка през поземлени имоти: № 120012, № 120011 № 0036 – село Богьовци, община Костинброд, с възложител „Гринборд“ ООД – град Смолян. Възложителят е уведомен с писмо от Инспекцията, че инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършена оценка на въздействие върху околната среда, като са дадени указания за действията, които възложителят следва да предприеме за провеждане на процедурата. С писмото възложителят е информиран и за това, че съгласно Закона за защитените територии имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в защитени територии. Съгласно Закона за биологичното разнообразие имотите попадат в границите на две защитени територии от мрежата Натура 2000 защитена зона Раяновци – за опазване на дивите птици и природно местообитание 61.10, отворени, калцифилни или базифилни тревни съобщества, предмет на опазване и защитена зона Драгоман, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Възложителят е информиран също, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени със заповедта за обявяване на защитена зона – Раяновци, като подлежи на процедура по оценка за съвместимост, предметите и целите на опазване на защитените зони, която съгласно Закона за биологичното разнообразие се извършва чрез процедурата по В РИОСВ – София, на 26 февруари 2020 г. е депозирано заявление от възложителя „Гринборд“ ООД с искането за прекратяване на процедурата поради оттегляне на инвестиционното предложение. С решение от 4 март 2020 г. на директора на РИОСВ – София, процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в това число и съвместната процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие, е прекратена на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. И още две думи – всички искаме пътища, но ако може инертните материали да се добиват и да се складират някъде другаде! Всички искаме асфалт, но ако може асфалтовата база да се намира някъде другаде, да пуши на някой друг, а на нас само да ни направят пътя. Няма да има такова инвестиционно намерение. Няма да има там такъв обект, какъвто Вие не искате и всички хора негодуват. Успокойте ги, че няма да съществува! Надявам се, че съвсем скоро няма да ми зададете въпрос: кога ще подновите пътната мрежа? Защото пак трябва някъде другаде да сложим инертни материали, някъде другаде асфалтова база, а пък там също хората няма да искат, така че успокойте хората – няма да има такъв обект. Инвестиционното намерение е оттеглено и се надявам на бъдещо ползотворно сътрудничество. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Реплика, уважаеми господин Ченчев. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! На първо място, това, което чух, естествено, ме кара да изпитам едно удовлетворение заради жителите на село Богьовци, които бяха изключително притеснени. Надявам се, че гледат и сега вече ще са спокойни и от изявлението, което направи министърът. Сега по отношение на това, дали ще Ви питам за пътищата. Уважаеми господин Министър, няма да Ви питам, но то не е и Ваша работа. Не, няма да Ви питам Вас. Ще питам друг министър и не точно

Ще се успокоят и лично ще отида и при онкоболните деца там, защото комплексът, който е направен включително и с много частни средства, е прекрасен – на много хубаво място, в подножието на планина. Наистина тези деца имат нужда от тишина, от спокойствие и максимално чист въздух. Благодаря Ви.